Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona in prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je z Mandatno-volilnimi zadevami. Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje informacijske pooblaščenke. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je 27. junija 2024 predlagala Državnemu zboru, da za informacijsko pooblaščenko imenuje dr. Jeleno Virant Burnik. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo generalnemu sekretarju Urada predsednice republike Janu Kovačiču. Izvolite. Spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospe in gospodje! Informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik se 17. julija izteče njen drugi petletni mandat, zato je bil 1. marca 2024 v Uradnem listu objavljen poziv predsednice Republike Slovenije za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca. Na javni poziv je Urad predsednice Republike Slovenije v roku prejel štiri predloge kandidatov, eden od predlaganih kandidatov je med postopkom od kandidature odstopil. Predsednica republike je končno odločitev o predlogu želela sprejeti čim bolj objektivno, neodvisno in na temeljih strokovnosti in kompetentnosti, ki so nujni za opravljanje poslanstva informacijskega pooblaščenca, zato je petčlanska komisija opravila pogovor s kandidati in predsednici Republike predložila poročilo o opravljenih pogovorih. Po preučitvi prijav poročila komisije, temeljitem razmisleku in pogovorih predsednice republike z vodji vseh poslanskih skupin se je predsednica republike odločila, da Državnemu zboru Republike Slovenije za informacijsko pooblaščenko predlaga dr. Jeleno Virant Burnik. Kandidatka izpolnjuje vse pogoje iz drugega odstavka 6. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, na Šoli za ekonomijo in politične vede v Londonu je pridobila magistrski naziv iz regulacije komunikacij. Doktorirala je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani z disertacijo na temo regulacije vedenjskega oglaševanja z vidika pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Dr. Jelena Virant Burnik je od leta 2009 redno zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu, od leta 2018 je vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora. Pred tem je bila državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov. Poleg dela v Evropskem odboru za varstvo podatkov, ki ga trenutno tudi koordinira, je Informacijskega pooblaščenca zastopala v številnih telesih, delovnih skupinah in projektih, med drugimi pri Svetu Evrope. Poleg tega redno predava na različnih dogodkih in objavlja v strokovnih in akademskih publikacijah,je pa tudi soavtorica komentarja Zakona o varstvu osebnih podatkov. Dr. Jelena Virant Burnik je dosedanjo 15-letno kariero in strokovno odličnost gradila zlasti na področju varstva osebnih podatkov. Njena vizija vodenja in delovanja temelji na izvrstnem poznavanju tega pomembnega neodvisnega državnega organa ter pridobljenih mednarodnih izkušnjah. Zaveda se številnih izzivov pri varovanju osebnih podatkov, ki nastajajo v obdobju digitalizacije in umetne inteligence, ter verjame v konstruktivno vlogo Informacijskega pooblaščenca pri reševanju teh izzivov. Zavzema se za življenjske, a vselej strokovne rešitve, utemeljene na zakonodaji ter spoštovanju pravice do varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja. Poudarja tudi pomen krepitve preventivne vloge in jasnega komuniciranja z javnostjo, zavezanci ter drugimi naslovniki pri pojasnjevanju obeh pravic, nad katerima bdi Informacijski pooblaščenec. Predsednica Republike Slovenije je prepričana, da je dr. Jelena Virant Burnik s svojo strokovnostjo, dosedanjimi izkušnjami in vizijo primerna kandidatka za vodenje državnega organa, katerega poslanstvo je zaščititi ljudi in njihove pravice ter s tem zakonito in transparentno delovanje države, njenih institucij in demokratičnih procesov. Predsednica republike verjame, da bo dr. Jelena Virant Burnik delovala transparentno, neodvisno ter skladno z načeloma zakonitosti in sorazmernosti, zato Državnemu zboru Republike Slovenije v skladu s 6. členom Zakona o Informacijskem pooblaščencu predlaga, da jo imenuje za informacijsko pooblaščenko. Najlepša hvala. Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija. Za predstavitev poročila komisije dajem besedo predsednici komisije kolegici Janji Sluga. Izvolite.

Mandatno-volilna komisija je na svoji 25. seji 4. julija 2024 kot matično delovno telo obravnavala Predlog predsednice Republike Slovenije za imenovanje informacijske pooblaščenke, ki za nov petletni mandat Državnemu zboru v imenovanje predlaga dr. Jeleno Virant Burnik. Zakon o Informacijskem pooblaščencu v 6. členu določa, da informacijskega pooblaščenca imenuje državni zbor na predlog predsednice republike. Za informacijskega pooblaščenca je lahko imenovana oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora. Informacijski pooblaščenec je imenovan za pet let in je lahko tudi še enkrat ponovno imenovan. Iz predloga predsednice republike, ki ga je na seji Mandatno-volilne komisije predstavil generalni sekretar Urada predsednice Republike Slovenije Jan Kovačič, izhaja, da se aktualni informacijski pooblaščenki s 17. julijem 2024 izteče mandat. Zato je predsednica republike v Uradnem listu objavila javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca. Na javni poziv je Urad predsednice republike v roku za vložitev kandidatur prejel štiri predloge kandidatov. En kandidat je med postopkom od kandidature odstopil. Predsednica republike je svoj predlog za imenovanje dr. Jelene Virant Burnik utemeljila z opisom njene izobraževalne poti ter poklicnim in strokovnim delovanjem. Iz predloga nadalje izhaja, da predlagana kandidatka izpolnjuje vse pogoje za imenovanje iz drugega odstavka 6. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu. Predsednica republike je pri izbiri upoštevala, da ima kandidatka dolgoletne izkušnje na področju dela Informacijskega pooblaščenca, v zadnjih letih tudi vodstvene izkušnje na področju mednarodnega sodelovanja in nadzora. Izpostavila je njeno udejstvovanje kot predavateljice ter na publicističnem področju. Predsednica republike v predlogu zaključuje, da je kandidatka primerna, saj izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za imenovanje ter je tudi visoko strokovno usposobljena za navedeno funkcijo. Mandatno-volilna komisija je sprejela sklep, s katerim Državnemu zboru predlaga, da na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu in 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme sklep, s katerim se za informacijsko pooblaščenko za dobo petih let imenuje imenuje dr. Jelena Virant Burnik, pri čemer ji mandat začne teči z 18 julijem 2024. Hvala lepa. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za informacijsko pooblaščenko za dobo petih let imenuje dr. Jelena Virant Burnik. Mandat začne teči z 18. 7. 2024. Glasujemo.

57, proti pa sedem. (Za je glasovalo 57.) (Proti 7.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje članov Upravnega odbora Prešernovega sklada. Predlog je v obravnavo zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavnici Vlade dr. Asti Vrečko, ministrici za kulturo. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo. Upravni odbor Prešernovega sklada upravlja Prešernov sklad, in to na podlagi zakona, ki ureja Prešernovo nagrado, in pa statuta Prešernovega sklada, ter potem na potem na osrednji proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika podeljuje Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, ki so najvišje nagrade za področje kulture in umetniške dosežke v Republiki Sloveniji. Dosedanjemu Upravnemu odboru Prešernovega sklada se septembra letos izteče štiriletni mandat in zato je 18. marca ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv, ki je bil zaključen 15. aprila letošnjega leta. Na javni poziv je prišlo pravočasno 23 predlogov. Upravni odbor sestavlja 15 članov, ki pa jih potem na podlagi predloga Vlade Republike Slovenije imenuje Državni zbor Republike Slovenije. In tukaj seveda vas prosim, poslanke in poslance, da upravni odbor tudi potrdite. Upravni odbor bo nato nastopil mandat 29. septembra letošnjega leta. Vlada Republike Slovenije predlaga iz vrst prijavljenih na razpis kulturnih ustvarjalcev in uglednih strokovnjakov s področja kulture in umetnosti naslednje člane za Upravni odbor Prešernovega sklada. To so Diana Koloini, Vesna Pajić, Zdenka Badovinac, Bogdan Benigar, Boštjan Vuga, Mika Cimolini, Urška Jež, Jaruška Majovski, Manca Renko, Saša Pavček, Alma Selimović, Rok Vevar, Matevž Luzar,

Mandatno-volilna komisija je na 25. seji 4. julija 2024 kot matično delovno telo obravnavala predlog Vlade za imenovanje članov Upravnega odbora Prešernovega sklada. Zakon o Prešernovi nagradi v 5. členu določa, da Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada podeljuje Upravni odbor Prešernovega sklada. Prvi odstavek 6. člena zakona o Prešernovi nagradi nadalje določa, da upravni odbor sestavlja 15 članic in članov, ki jih na podlagi predloga Vlade imenuje Državni zbor iz vrst kulturnih ustvarjalcev ter uglednih strokovnjakov s področja kulture. Vlada oblikuje predlog imenovanja po izvedenem javnem pozivu zainteresirani javnosti za predlaganje kandidatov za člane upravnega odbora. Javni poziv objavi ministrstvo, pristojno za kulturo. Vlada pri oblikovanju predloga za imenovanje članov upravnega odbora ni vezana na javnem pozivu prejete predloge, mora pa upoštevati ustrezno in enakovredno zastopanost vseh področij kulture in spolno uravnoteženost. V skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o Prešernovi nagradi se člani upravnega odbora imenujejo za štiri leta. Posameznik je lahko imenovan za člana upravnega odbora največ dvakrat. Sedanjim članom Upravnega odbora Prešernovega sklada se v septembru 2024 izteče štiriletni mandat. Ministrstvo za kulturo je zato objavilo javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Upravnega odbora Prešernovega sklada, na katerega je pravočasno prispelo 23 predlogov. Izmed teh je predlagan seznam 15 kandidatov, oblikovan na podlagi uravnotežene zastopanosti različnih področij kulture in umetnosti. Vlada Državnemu zboru predlaga, da v Upravni odbor Prešernovega sklada za dobo štirih let imenuje Zdenko Badovinac, Bogdana Benigarja, Miko Cimolini, Manco Grgić Renko, Urško Jež, Diano Koloini, Matevža Luzarja, Jaruško Majovski, Gorana Milovanovića, Vesno Pajić, Sašo Pavček, Almo Redžić Selimović, Roka Vevarja, Boštjana Vugo in Dušanko Zabukovec. Seje Mandatno-volilne komisije se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za kulturo mag. Marko Rusjan, ki je uvodoma dodatno obrazložil predlog Vlade. V razpravi je poslanka iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke poudarila, da Vlada pri oblikovanju predloga za imenovanje članov Upravnega odbora Prešernovega sklada ni vezana na v javnem pozivu prejete predloge in lahko tako prejete predloge upošteva ali pa ne. V zvezi s podanim predlogom Vlade je izpostavila, da gre za povsem ideološko demonstriranje moči. Glede na predlagane kandidate za člane upravnega odbora se po mnenju poslanke morda celo lahko napove, kdo bo naslednji Prešernov nagrajenec. Državni sekretar je v odzivu pojasnil, da Upravni odbor Prešernovega sklada v skladu z Zakonom o Prešernovi nagradi za pomoč pri izbiri prejemnikov nagrad imenuje strokovne komisije za posamezna področja področja umetnosti, pri čemer člani strokovnih komisij niso tudi člani upravnega odbora. Upravni odbor sprejme odločitve o nagrajencih na podlagi nominacij strokovnih komisij. Mandatno-volilna komisija Državnemu zboru predlaga, da predloženi sklep o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada sprejme v predlaganem besedilu. Hvala lepa. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člane Upravnega odbora Prešernovega sklada za dobo štirih let imenuje Zdenka Badovinac, Bogdan Benigar, Mika Cimolini, Manca Grgić Renko, Urška Jež, Diana Koloini, Matevž Luzar, Jaruška Majovski, Goran Milovanović, Vesna Pajić, Saša Pavček, Alma Redžić Selimović, Rok Vevar, Boštjan Vuga in Dušanka Zabukovec. Mandat začne teči 29. 9. 2024. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev mag. Tanje Smiljanić v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru izvoli mag. Tanja Smiljanić. Glasujemo.

76 poslank in poslancev, navzočih 51 jih je glasovalo za, proti pa 18. (Za je glasovalo 51.) (Proti 18.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev mag. Tanje Smiljanić v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru izvoli mag. Tanja Smiljanić. Glasujemo.

Zdaj obravnavamo Predlog sklepa o razrešitvi člana in izvolitvi članice Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Predlog je v obravnavo zboru predložila Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb razreši član mag. Matej Tonin, za članico pa se izvoli dr. Vida Čadonič Špelič. Ob tem vas želim opozoriti, da bo v skladu z drugim odstavkom 10. člena Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb sklep sprejet, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev Državnega zbora. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za prenehanje funkcije ministra za obrambo Marjana Šarca. Predlog je v obravnavo zboru predložila Vlada. Državni zbor je 8. julija 2024 sprejel sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in in o prenehanju mandatov poslancema Državnega zbora, s katerim je med drugim potrdil izvolitev Marjana Šarca, ki v vladi opravlja funkcijo ministra za obrambo. Vlada je na podlagi 9. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament v zvezi z 10. in 11. členom zakona o poslancih ugotovila, da funkcija ministra za obrambo Marjana Šarca ni združljiva s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, ter Državnemu zboru predlagala, da ugotovi prenehanje funkcije ministra za obrambo Marjana Šarca. Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije, 9. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v zvezi z 10. in 11. členom Zakona o poslancih ter 112. in drugega odstavka 234. člena Poslovnika Državnega zbora prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Državni zbor na podlagi sklepa Vlade z dne 8. 7. 2024 ugotavlja, da Marjanu Šarcu zaradi nezdružljivosti funkcije ministra s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu z dnem nastopa funkcije poslanca v Evropskem parlamentu preneha funkcija ministra za obrambo. Na podlagi obvestila predsednika Vlade dr. Roberta Goloba bo funkcijo ministra za obrambo od trenutka, ko bo Marjanu Šarcu prenehala funkcija ministra zaradi nastopa funkcije poslanca iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, začasno opravljal predsednik Vlade dr. Robert Golob. Glasujemo.

In sedaj imamo še 1. točko dnevnega reda in prehajamo nanjo, in to so Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 9. julija 2024, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Prvi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z gospodarnostjo in smotrnostjo nakupa prenosnih računalnikov. Glasujemo.

77 poslank in poslancev navzočih, 26 jih je glasovalo za, proti pa 49. (Za je glasovalo 26.) (Proti 49.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Drugi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Janeza Ciglerja Kralja v zvezi z revizijo Računskega sodišča in sporno porabo javnih sredstev. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Rada Gladka v zvezi z odgovornostjo Vlade Republike Slovenije in ministra za finance pri nakupu sodne stavbe na Litijski. Glasujemo.

Četrti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z odškodninami zavarovalnicam zaradi zamrznitve cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Glasujemo.

77 poslank in poslancev navzočih, 26 jih je glasovalo za, 48 pa proti. (Za je glasovalo 26.) (Proti 48.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Peti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi z nacionalnim programom vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033. Glasujemo.

Šesti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde na poslansko vprašanje Ive Dimic v zvezi z ukrepi za nasilne učence. Glasujemo.

Sedmi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka na poslansko vprašanje Jožefa Jelena v zvezi s predplačili za obnovo stanovanj po poplavah in zemeljskih plazovih v avgustu 2023. Glasujemo.

76 poslank in poslancev navzočih, 25 jih je glasovalo za, 49 proti. (Za je glasovalo 25.) (Proti 49.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Osmi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi z negativnim trendom na področju stanja miru in varnosti v v Sloveniji. Glasujemo.

na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi z netekočimi izdajanji gradbenih dovoljenj za stanovanjske hiše. Glasujemo.

Deseti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za javno upravo mag. Franca Propsa na poslansko vprašanje Jožefa Lenarta v zvezi z ustanavljanjem pokrajin. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 22. redno sejo Državnega zbora. Upam, da se nam bodo kljub vročini glave ohladile. Lep pozdrav!Seja